Poštovani g. predsjedniče Hrvatskog državnog sabora, uvažene kolege i kolegice,

Došli smo do kraja slobodnih rasprava, pa sada prelazimo na dnevni red. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke, prvo čitanje, P.Z. br. 14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 Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje? S nama je poštovani Tomislav Dulibić državni tajnik u Ministarstvu zdravstva. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi saborski zastupnici. Predloženim odredbama zakona predlažu se mjere zaštite od buke kojima se nastoji spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke odnosno smanjenje postojeće razine buke na dopuštene razine dok su zaštitu od buke obvezni provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti. Zakonskim se prijedlogom dopunjuju i mijenjaju odredbe važećeg zakona u vezi instrumenata usklađivanja odnosno osiguranja provedbe Uredbe 2019/1010 koja mijenja pojedine odredbe Direktive 2002/49 o procjeni i upravljanju bukom okoliša na način da se uvodi nova definicija pojma repozitorij podataka kojim se uspostavlja informacijski sustav pri pri Europskoj agenciji za okoliš i koji sadržava informacije i podatke o buci okoliša. Nadalje, postojeći rokovi izvješćivanja Europske komisije o pogledu izrade strateških karata buke i akcijskih planova upravljanja bukom okoliša, racionaliziraju se i određuju se novi rokovi, propisuje se obveza dostupnosti javnosti strateških karata buke i akcijskih planova kao i obveza dostavljanja ažuriranih informacija elektroničkim putem nadležnom tijelu i Europskoj komisiji. Također zakonskim prijedlogom predlaže se usklađivanje važećih pojmova s pojmovima posebnih propisa kojima se uređuje izdavanje okolišne dozvole. U postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja i lokacijske dozvole prema posebnom zakonu propisuje se kako sanitarni inspektor Državnog inspektorata sudjeluje u postupku utvrđivanja uvjeta odnosno potvrđivanja ispunjenosti vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke čime se zakonski prijedlog usklađuje s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu. A u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti, isti se usklađuje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave. Slijedom svega … navedenog predlažemo usvajanje HS-u ovog zakonskog prijedloga. Hvala vam Prije nego prijeđemo na replike imamo povredu Poslovnika. Kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Ja bih upozorila da je povrijeđen čl. 14. Poslovnika prema kojem svaki zastupnik i zastupnica imaju pravo, ali i obavezu sudjelovati u raspravama na ovom mjestu. Vi ste objasnili prema kojoj ¾ zastupnika ne mogu biti prisutni u sabornici čl. 239.a, to nije moguće jer postoji osim fizičke prisutnosti i drugi načini na koji se mogu postavljati replike. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Peović izvolite sjesti. Ovo nije nikakva povreda Poslovnika. Dakle, postoje mjere kojima možete osporiti ovu poslovničku definiciju ovu poslovničku definiciju koju imamo u čl. 293.a možete se obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav ili kao što je vaša kolegica već i najavila, propitati ustavnost te odredbe, ali vas molim da ne sudjelujete na ovaj

Dakle, nema povrede Poslovnika, ako smatrate suprotno možete se obratiti nadležnom saborskom odboru. Prije replika javio se kolega Bulj i tražio je stanku, izvolite. Hvala lijepo. U ime Kluba MOST-a tražim 10 minuta stanku o točki Zakona o buki. Vidljivo je da, prije nego što počnem da ovdje demokratska procedura je povrijeđena i saborskim zastupnicima zbog korona krize i tu sam suglasan i mislim da bi oporba trebala puno oštrije reagirati na ovo šta se događa. A što se tiče same buke i prepisivanja uredbi, direktiva EU, ja mogu samo navesti da u stvarnosti sada se prenosi određene stvari i na županije zbog zakona koji je donesen u državnim tijelima, koji se prenose na županiju. Međutim, ja ću ovdje ukazati na nepoštivanje zakona u prostoru koji je direktno diligiran župan iz Ministarstva gospodarstva koji je u biti štetočina, a govorit ću o rudokopima. prije 21.6. u Koprivnu je toliko opalila mina da je bio veći potres, da je bilo izmjeriti, vjerojatno nego u Zagrebu, tako da ljudi imaju ogromne štete, to područje gdje sad ljudi rade pokušavaju se baviti turizmom, popucali su bazeni, imaju ogromne štete, niko ne kontrolira županija Splitsko-dalmatinska je direktno evolvirana u te radove oko rudokopa. Imamo slično i u općini Lovreč, u Medovu Docu, tamo također gdje je na kulturnome dobru HDZ-ov čovjek radi tj. od bivše načelnice ujak radi rudokop, isto nedavno minirao, kažu ljudi da je to bio ogroman, ogroman potres, miniranje koje je zabranjeno, protresao je pola Imotske krajine, nitko ne reagira, uglavnom postalo je sve eksploatacijsko polje, ne čuva se okoliš, nego naprotiv minira se, buka se stvara, nevjerojatna, Pitanje je što je i koji je ovo smisao? Ovdje imamo i sada i u mom Cetinskom krajinu nam se rodio brojne rudokope, eksploatacijska polja, tako imamo Poljakovu Gredu, u Dicmu Imber, al su se ljudi počeli buniti i protiviti. Dosta je prepisivanja zakona, radi prepisivanja. …/Upadica: Hvala vam/… Što je u stvarnosti? Stanka će biti odobrena. Javlja li se još netko? Ako ne, nastavljamo u 10 sati i 36 minuta.

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo nastavili s radom. Idemo sa replikama. Prvo se za repliku na izlaganje predlagatelja javio poštovani kolega Bulj. Molim vas da sjednete kako bi kolega Bulj mogao govoriti. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, državni tajniče Ministarstva zdravstva, sve uredbe, direktive koje mi donosimo, prepisivamo u biti u stvarnosti ne znače ništa. Kroz stanku sam naveo bezbroj ovaj primjera gdje se u rudokopima, eksploatacijskim poljima stvara tolika buka od miniranja da je to doslovno potres puno veći nego što je bio Zagrebu, poglavito na području Dalmacije i Dalmatinske zagore gdje se naravno uništava okoliš, a poglavito stvaranje bude, nabrojio sam primjere u Imotskog kraja, u mom Cetinskom kraju i zaleđu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zašto? Zato šta donosimo zakone samo da ih donosimo, a ne da se primjenjuju, jel da se primjenjuju onda bi zasigurno Hrvatska išla naprijed, zasigurno ti područja bi bila prepuna, a ne bi kulturno dobro koje je zaštićeno dali nekom rođaku od načelnice Luicu da minira, eksploatira na tome području. Hvala lijepo. Poštovani kolega Bulj, znači mi donosimo zakone sa namjerom da se oni poštuju kao takvi. Ukoliko vi imate određena saznanja da se zakoni ne poštuju onda ste to dužni prijaviti nadležnim tijelima tj. nadležnim inspekcijama na daljnje postupanje. Druga replika, poštovana kolegica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Ova izmjena i dopuna zakona koju imamo pred sobom poštovani državni tajniče je vezana uz Direktive EU, inače tema buke je jedna od vrlo važnih tema i tema koja mora biti, posebne karte od buke vezano uz prostorno planiranje koje mora biti integralo da uopće se vide kako i gdje i što se može planirati. Tema izmjene i dopune nije bila jedna odredba za koju vas pitam, a to je možda i na tragu mog uvodnog izlaganja, dakle kod nas je zaista tradicija crkvena zvona. I ljudi nemaju ništa protiv toga, ali postoji taj problem tih crkvenih zvona, vi imate odredbu koja kaže da se odnosi na sve osim na vjerske objekte, pogotovo za noćnih sati. Tako da u manjim mjestima koji su vezani uz turizam se malo i žale pogotovo za taj noćni dio. Da li postoji mogućnost da se definira da ne znam u nekakvim noćnim satima barem od ponoći do 5 ujutro …/Upadica: Hvala./… ta crkvena zvona ne zvone. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Uvažena saborska zastupnice znači crkvena zvona su izuzeta iz zakona i kao takva neće ni biti regulirana. Hvala Zadnja replika, kolega Ćelić izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, Zakon o zaštiti od buke predstavlja Ministarstvo zdravstva, zanima me kakva su iskustava u drugim zemljama EU i zašto je RH se odlučila da ovaj zakon bude u ingerenciji Ministarstva zdravstva? Hvala. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi saborski zastupniče Ćelić znači u europskim zemljama su različita iskustva, u više zemalja je to pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša, u određenom broju pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo, Hrvatska se odlučila da to bude u Ministarstvu zdravstva budući da nam je poseban interes na zaštiti zdravlja ljudi od izravnih i neizravnih učinaka buke i na smanjenje utjecaja buke na zdravlje ljudi. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, poštovana Renata Sabljak Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvolite.

Dobro sam uključila, ok. Dobar dan poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavniče Vlade i sve kolege i kolegice ja vas pozdravljam. Dakle, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na prvoj sjednici odbora održanoj 3. rujna 2020. raspravljao je o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke, prvo čitanje, P.Z.E. broj 14 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 27. rujna, kolovoza 2020. Odbor je o prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo sukladno Članku 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. U uvodnom dijelu predstavnik predlagatelja objasnio je da ovim zakonskim prijedlogom dopunjuju se i mijenjaju odredbe važećeg zakona u vezi instrumenata usklađivanja odnosno osiguravanja provedbe Uredbe EU od 2019/1010 koja mijenja pojedine odredbe Direktive 2002/49 o procjeni i upravljanju bukom okoliša. Kako je istaknuto predloženim odredbama zakona predlažu se mjere zaštite od buke kojima se nastoji spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke odnosno smanjenje postojeće razine buke na dopuštenu razinu dok su zaštitu od buke obvezni provoditi i osiguravati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne i regionalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti. Izvršeno je pojmovno usklađenje važećih pojmova s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje izdavanje okolišne dozvole dok u postupku izdavanja lokacijske dozvole posebnih uvjeta, potvrda glavnog projekta, građevinske dozvole ili uporabne dozvole prema posebnom zakonu sanitarni inspektor Državnog inspektorata sudjeluje radi utvrđivanja uvjeta odnosno potvrđivanja ispunjenosti uvjeta zaštite od buke. Nadalje, uvedena je nova definicija pojma repozicija podataka, racionaliziraju se i određuju novi rokovi izvješćima Europske komisije u pogledu strateških karata buke i akcijskih planova. Propisuju se obveze dostupnosti javnosti strateških karata buke i akcijskih planova kao i obaveze dostavljanja informacija elektroničkim putem nadležnom tijelu i Europskoj komisiji. Odredbe zakona usklađuju se s odredbama Zakona o državnom inspektoratu te odredbama Zakona o sustavu državne uprave. Tijekom rasprave svi su se složili da je utjecaj buke na ljudsko zdravlje od velikog značenja, također izrazili su svoje zadovoljstvo predloženim zakonskim rješenjem po kojem će obveznici izrade strateških karata buke svako pet godina iste dostavljati nadležnom ministarstvu, a prema potrebi u skladu s izmjenama u prostoru i revidirati. Nakon provedene rasprave članovi Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku HS-a jednoglasno su odlučili predložiti HS na usvajanje sljedeći zaključak: „Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga Zakona.“. Hvala. Zahvaljujem. Sada otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a i poštovani kolega Ivan Kirin. Izvolite.

preuzima se Direktiva EU parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša koja je posljednji puta izmijenjena Uredbom EU parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanog s okolišem. Zakonom o zaštiti buke utvrđuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu uključujući smetnje bukom, osobito utvrđivanje izloženosti buci na način da se izrađuju karte buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu, osiguravanje dostupnosti podataka

i osigurati njeno provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti. nad primjenom navedenog zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata. Kada jedinica lokalne samouprave odlukama predstavničkog tijela odnosno aktom nadležnog tijela općine, grada ili Grada Zagreba omogućava održavanje javnih manifestacija ili odobrava registriranim obiteljskim objektima uporabu elektroakustičkih uređaja na otvorenom prostoru nakon 24 sata, nadzor nad prethodno navedenim odlukama i aktima u nadležnosti je komunalnih redarstava tih jedinica lokalne samouprave koji poduzimaju naravno upravne i prekršajne mjere. Obvezu izradu strateških karata buke i akcijskih planova koja proizlazi iz zakona imaju naseljena područja koja su viša od 100.000 stanovnika, glavne ceste sa više od 3 milijuna prolaza vozila godišnje, glavne željezničke pruge sa više od 30.000 prolaza vlakova godišnje, glavne zračne luke sa više od 50.000 operacija odnosno uključujući uzlijetanje i slijetanje godišnje. Predloženim zakonom uveden je novi pojam repozitorij podataka, a to je informacijski sustav kojim upravlja Europska agencija za okoliš koji sadržava informacije i podatke o buci iz okoliša smo se uvijek i akcijski planovi su dio informacijskog sustava zaštite okoliša RH i čine stručnu podlogu za izradu poslovnih planova u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa za okoliš. Strateške karte buke usklađuju se izmjenama u prostoru, a obavezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade odnosno od dana odobravanja. Akcijski planovi preispituju se i prema potrebi revidiraju u slučaju veće promjene koja utječe na postojeće stanje buke, a najmanje svakih 5.g. nakon datuma odobravanja tih planova. Strateške karte buke i akcijski planovi izrađuju se i odobravaju sukladno rokovima propisanim ovim zakonom. U postupku izdavanja alokacijske dozvole, posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, građevinske dozvole ili uporabne dozvole, prema posebnim, posebnom zakonu kojim se uređuju uređuju navedena područja, sanitarni inspektor državnog inspektorata sudjeluje radi utvrđivanja uvjeta odnosno potvrđivanja ispunjavanja uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji buka je drugi najozbiljniji uzrok zdravstvenih problema kojima je uzrok u okolišu odmah nakon zagađenog zraka. Buka je otrov modernog života i veliki zdravstveni problem, šteti ljudima kao i pasivno pušenje. Klub HDZ-a će naravno podržati ovaj prijedlog zakona ne samo zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU nego i zato što će se njime regulirati i kontrolirati razina buke koja prelazi preporučene vrijednosti i koja višestruko ugrožava ljudsko zdravlje i sluh. Hvala vam na pozornosti i neka vas dragi Bog čuva. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada idemo na Klub zastupnika Domovinskog pokreta, dva su zastupnika, kolega Prkačin i nakon toga kolega Dretar, izvolite.

Poštovani g. predsjedniče Hrvatskog državnog sabora, uvažene kolege i kolegice, poštovani predstavnici Vlade RH, sve skupa vas srdačno sa zadovoljstvom pozdravljam, sa zadovoljstvom izlazim i za ovu govornicu nakon 25.g. odnosno nešto malo više od 25.g. jer ovdje sam se prvi put pojavio prije nešto više od 30.g., pa proveo dva skraćena mandata, pa 25.g. stanke, pa me evo ponovo ovdje, pa zato malo ovaj kitnjastiji uvod na ovaj formalniji pozdrav, inače neće kod mene biti velikog teatra jer ja ovo mjesto doživljavam kao radno mjesto. Ovo danas sutra može biti i borilačka arena i boksački ring, ali u prenesenom značenju, nadam se da ovdje obračunavanja biti neće, ali sigurno pozornica za nekakvu estradizaciju i nekakav manekenski šminkeraj, vjerujem da to biti neće. Dakle, nećete mi zamjerit, malo su sjećanja proradila, pa su se malo emocije probudile itd., pa sad da vam kažem ono zbog čega sam izašao za ovu govornicu. Zapravo prije toga još nešto. Pošto čekam 25-'6.g. i sad ovdje 40-tak i nešto dana, pa mislio sam i priželjkivao jednim malo atraktivnijim problemom, pitanjem, zakonom, nastupiti ovdje. Međutim, moje kolege iz Domovinskog pokreta znaju da sam ja sa bukom, vlastitim bučanjem i bučanjem oko sebe koplje lomio zadnjih 10-tak godina, da sam pisao pritužbe, predstavke, čak i ustavnu tužbu i u Demokratskom pokretu odluka je pala da ja izađem i da ja istupim, iako tvrdim da smo najdemokratičnija stranka, glasat može kako ko hoće, meni je čak rečeno da kažem što ja mislim o tome, ali, ali dakle govoriti moram. Međutim, ima još jedna dobra stvar i sretna okolnost što mi je ovo prilika, kad se budem osvrnuo na ovaj zakon, prilika je da progovorim o jednoj od najvećih anomalija hrvatske države jer hrvatska država je u jednom iznimno teškom stanju, ja ću ovo ponavljati Katon Stariji u rimskom senatu, doduše on je ponavljao kako treba sa Kartaginom obračunat, a ja ću ponavljati ono što sam govorio i bez sabora, da je u hrvatskoj državi stanje vrlo loše, a da ono takvo biti ne mora, da je netko za to kriv, da je za to krivo neznanje i lopovluk. E sad, kad o to dvoje razmislim i kad o tome progovorim ne znam što je veće zlo. Često puta beskrupulozni lopovi su veliki problem države, a oni znaju biti i lukavi i u granicama, a nabusite neznalice naprave puno veći problem. Sad tu, imali smo izuzetaka, imali smo Sanadera koji je bio nabusit, koji je bio prepotentan, koji je bio lopov i koji je bio neznalica, inače inteligentan čovjek, al je bio neznalica i on je napravio to što je napravio i kao što rekoh, hrvatska država nije slučajno u problemu u kome jeste. Vi ste dragi kolege često puta spominjali sve probleme, te pretvorba, te privatizacija, te mito, te korupcija itd., međutim mislim da treba biti malo precizniji u određivanju razloga i uzroka ovako teškog stanja u hrvatskoj državi. Jedan od glavnih razloga je loše zakonodavstvo. Mi u zakone ugrađujemo elemente lopovluka. Zakoni se u Hrvatskoj najčešće rade tako da bi se nekome podišlo, a specijalno izmjene i dopune zakona su takve. Ja znam kad sam '93.g. s ratišta iz BiH došao u ovaj parlament, slučajno je predame došao komad papira odnosno saborski materijal na kome je stajalo slijedeće „u privatizacijskim poduzećima poslovna politika će se voditi prema veličini upisanih dionica, a dobit će se dijeliti prema veličini otplaćenih dionica“, što izgleda vrlo zgodno jer recimo, jer recimo ja upišem 60% dionica i uplatim 5%, vi upišete 10 i platite svih 10, dobit dijelimo tako da vi dobijete dva puta više nego ja, da vi dobijete 10, a ja dobijem 5. Ali to je samo primjer. Tu postoje elementi i mogućnosti da ja koji vodim poslovnu politiku vodim je tako da mi ne zaradimo ništa. I kako je to krenuli '93. tako tako to ide iz dana u dan. I ja tako dođoh do zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti buke i sjetih se odnosno moram vam prenijeti zbog čega sam završio sa ovim zakonom na Ustavnom sudu. ovo je najranjiviji i najjadniji i najžalosniji zakon koji je u HS-u donesen, on je ranjiv, on je udaran sa svih strana čak mislim da sam negdje nešto i zapisao, ja nerado te zapise čitam ali ću morat, zašto Zakon o zaštiti buke nije zaštićen od nasrtaja jednog drugog zakona. predstavci, a nju sam uputio na pet adresa u Vladu RH za vrijeme SDP-ove vlade. Nitko mi nije odgovorio, mislim čak da jeste ministarstvo gospođe Mrak Taritaš, ali bolje da nisu ni odgovorili to ni na što nije ličilo. Zapravo telefonom me nazvao ministar Ostojić pohvalio je moj literarni uradak, to je njemu bilo zgodno, pa da vidite što je to njega zabavilo što je bilo zgodno za čuti, a što je zapravo jedna vrlo, vrlo važna stvar u vođenju hrvatske državne politike. Dakle, kad sam naveo temeljnu razliku, razliku, kada sam naveo suprotnost između Zakona o zaštiti od buke i jednoga drugoga zakona, to je Zakon o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti letimičnim pogledom utvrdio sljedeće, da po Zakonu o zaštiti od buke dan počinje u 7 ujutro i traje do 19 sati, večer od 19 do 23, a noć od 23 pa do 7 ujutro. A nađem u Zakonu o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti koji dnevnim lokalima dozvoljava noćno radno vrijeme i tu nastaju svi problemi. I da vam pročitam jedan zanimljiv zanimljiv detalj iz te predstavke, za spomenutog Sanader-Kalmetinog apsolutizma pomračenog uma vlada je predložila, a Sabor izglasao Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti po kome u čl. 8. st. 1. podstavak 1. piše „kako objekti i supine barovi mogu raditi od 6 do 24“. Želim vas upozoriti da u skupinu barovi po Pravilniku razvrstavanja ugostiteljskih objekata čl. 5. spadaju pored tri noćna noćna lokala noćni klub, noćni bar, disco klub, više klasičnih dnevnih lokala kao što su kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet itd., ovo drugo su objekti za koje zakonodavac ne traži posebne uvjete za rad noću. Po Zakonu o zaštiti od buke čl. 5. noć počinje u 23 sata, dakle svi oni ulaze u noćni radni režim. I to nije sve u ovom gore spomenutom čl. 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti st. 2., zakonodavac daje mogućnost predstavničkom tijelu lokalne samouprave da produži rad … do 2 sata poslije pola noći. Ne mogu odoljeti, a da još jednom ne nabrojim kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, pa čak klet klet jednostavnim aktom postaju noćni lokali. Bezumlje u kombinaciji s političkom moći iznjedrilo je ovakve akte koji nisu vodili računa o u tom istom Saboru izglasanom Zakonu o zaštiti od buke i kome je ova zakonska odluka suprotna. Doduše ovaj zakon je i sam sebi suprotan jer barove dijeli na dnevne i noćne što je stvarno i temeljna podjela u ugostiteljstvu, a onda zatim da je dnevni, noćno radno vrijeme jednostavno zakon suprotan zdravom razumu. i klet su noćni lokali? Pa ima li tko normalan u Ministarstvu turizma da se barem zbog ovoga zastidi? To je bilo to što je neke nasmijalo. Ali u predstavci odnosno u ustavnoj

A da vi mene počastite s minutom, dvije s obzirom na priliku./ … Evo ja ću vam sada nekoliko, imam nekoliko opaski ako smijem. … /Upadica: Ali ovo je najvažniji./ … evo imam nekoliko opaski. Prvo, želim vam dobrodošlicu što ste se ponovno vratili i jako mi je drago, ja se vas sjećam iz onih godina i drago mi je da ste ponovo s nama. To je prva stvar. Druga stvar, kolega Dretar je digao povredu Poslovnika, pretpostavljam da je želio ukazati na to da i on treba govoriti, a sada neće moć. I treće u jednom značajnom dijelu izlaganja niste se držali teme pa je moja dužnost da vas upozorim da se morate držati teme, ali onda ste se vrlo vješto vratili na temu tako da evo to neću sada spomenuti. … /Upadica: Znači s ovom minutom ćete me ipak počastiti?/ … Ne ne mogu vas počastiti, žao mi je. Idemo mi dalje s raspravom. Sada je na redu kolegica Renata Sabljar Dračevac iz Kluba zastupnika SDP-a. A pardon, povreda Poslovnika još kolega DRetar. **Dretar, Davor (DP)** Evo lijepi pozdrav, poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice, poštovane kolege zastupnice i zastupnici. Slažem se. Izvolite. Dobar dan. Još jedanput ja naravno pozdravljam sve prisutne, evo promijenio nam se potpredsjednik Sabora, državni tajnik i poštovane kolegice i kolege. Ja neću biti ni u pola ovako zanimljiva kao kolege ispred mene. Dakle, što bih ja htjela reći, klub SDP-a podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke. Radi se o usklađivanju sa propisima EU-e, građani će imati daleko bolju zaštitu, ali imat će i spoznaju u kakvoj, o kakvoj buci se radi i količine buke kojoj su izloženi. Strateške karte buke i akcijski planovi morat će biti dostupni javnosti, a obavezno će biti i njihovo redovno ažuriranje, strateških karti buke. obavezna je i izrada strateških karti buke novih, svako 5 godina i ovi podaci moraju se redovno dostavljati Europskoj komisiji. Dakle, to je ono što je dobro u ovom zakonu i mi ga svakako podržavamo, ali ono čega se plašimo, plašimo se, kao što su već kolege do sada navele, provedbenih mjera odnosno kako će se to provoditi s obzirom da ima puno sudionika u ovome procesu. Čitajući dakle, javnu raspravu, mnogi građani su se žalili upravo na kafiće, kao što je kolega prije rekao, na lavež pasa, a upozorena sam od onih koji sudjeluju u lokalnoj samoupravi, da noćni klubovi bi trebali dobivati suglasnost lokalne samouprave. Znači nije problem s bukom do onoga momenta kada su vrata zatvorena jer je tu sve provjereno. Ali, vrlo često, znači, izađe se van, otvaraju se vrata i onda u tim malim mjestima nastaje veliki problem. Naravno, tu je i taj naš spoj turističkog u oba, osobito u priobalnom dijelu, turističkog aspekta, znači samih kafića, noćnih klubova, odnosno buke u tom dijelu, a i naravno, tu su i građani koji žive i koji imaju potrebe za mirom. Dakle, ono što bih ja htjela ukazati i trebalo bi, znači poraditi da se dakle i noćni klubovi dobivaju suglasnost lokalne, odnosno predložiti, lokalne samouprave.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradicom, mi pred sobom imamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke u prvom čitanju, kojim se zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju direktive direktive EU i riječ je o direktivama koje su, dakle Vijeća od 25. lipnja 2002. g. pa onda redom, kako već ide, da ja sad to ne ponavljam i nema potrebe ponavljati. Tema buke je tema koja zasigurno, bez obzira na, izaziva apsolutno posljedicu na život naših sugrađana. Mislimo da je izuzetno dobro da se izdefiniralo način na koji će ljudi odnosno naši sugrađani imati priliku vidjeti i karte i strateške karte i sve ostalo. Ali, dolazimo do nekakvih stvari, dakle, tema tih karata i tema načina na koji se može nekako definirati zaštita od buke ide od prostornog planiranja. Mi prostorno planiranje na razini EU prepoznajemo otprilike 2 smjera. Jedan smjer je sektorski, dakle da svaki sektor planira za sebe, a drugi smjer je integralno. Mi smo se odlučili za integralno prostorno planiranje jer sve ovo što je u ovom zakonu zapravo imate posljedicu u prostornom planu. Što zapravo hoću reći? Vidjeli ste i kroz raspravu da su se ljudi žalili na kafiće, na noćne klubove, žalili su se i na lavež pasa pa imamo onu jednu vrlo zanimljivu presudu gdje je onaj nesretni pas Medo bio presuđen i nije smio lajati u susjedstvu, zaista, što je izazivalo, koje je pokazalo naše stanje u našem pravosuđu, ali to nije tema ovdje. Ja dugo hodam ovim svijetom i dosta dugo pamtim i pamtim i niz stvari koje smo već prošli i koje smo imali priliku vidjeti. Neke zemlje u svom sustavu prostornog planiranja imaju prostore koji su isključivo namijenjeni za stanovanje i u tim prostorima namijenjeno za stanovanje, recimo, kad malo putujete, možete, to je odličan primjer skandinavske zemlje, Nizozemska ili Danka, vi imate prostore koji su namijenjeni za stanovanje. I na prostorima koji su u prostornom planu namijenjeni za stanovanje, ne može biti ništa drugo. Ne možete biti, nemaju čak ni trgovine ni kafića ni noćnog kluba, ništa, ništa drugo, dakle, to su isključivo namijenjeni za stanovanje i tu naravno, taj problem buke nije kao kod nas. Kod nas smo se uvijek odlučili za mješovite namjene. Mješovite namjene vam omogućuje da uz stanovanje vi imate i prostore drugih namjena. Ja se sjećam, ima tome dosta godina, jedna zgrada je dobila svoju lokacijsku, odnosno tad su, bila je već lokacijska dozvola, građevinsku dozvolu i uporabnu dozvolu. Prizemlju tih, te zgrade su bili poslovni prostori, namijenjeno za poslovne prostore. U dozvolama je pisano da ti prostorni prostori mogu biti različitih namjena. Da može biti ugostiteljski sadržaj, da mogu biti trgovine, da mogu biti različiti sadržaji i naravno, svatko o njih je u svom postupku izdavanja dozvole morao dobiti suglasnost sanitarnog inspektora kao što je i sad i svoju dozvolu za rad. Desilo se da je jedna zgrada imala 11 kafića. I onda je nadležno tijelo, kad je došao zahtjev za 12. odbilo zahtjev i reklo, ima 11, nema potrebe zajednice za toliko. Taj 12. je pokrenuo sve procese, završio na Ustavnom sudu i Ustavni sud je presudio odnosno donesao odluku da što se tiče mogu biti sve kafići, vi ne možete reći prvi koji je može biti kafić, a drugi ne. svi ovi zakoni i ovaj zakon ima zapravo svoju posljedicu, nju primjenjujete dakle građane obavještavate kroz strateške karte i sve ostalo, ali svoju posljedicu ima i u prostornom planiranju. Sve dok mi u prostornom planiranju imamo mještovitu namjenu, vi ne možete reći, e sad imamo 3 kafića, a 4-tom ili 3 restorana, 4-ti ne može. Svatko tko zadovolji uvjete može. Tu bi se trebalo i mi imamo neke možete vidjeti oni koji se malo više bave prostornim planiranjem i mi imamo prostore koji su namijenjeni za stanovanje tzv. S označeni su žuto otprilike u prostornim planovima, kao što su ove naše palice kojim tražimo replike, ali ona mi u prostornom planu imamo, ali iznimno uz te i te uvjete je moguće tako i tako i mješovita namjena. Da li smo spremni kroz prostorne planove zaista imati isključivo pojedine namjene, u trenutku kad smo spremni onda će biti puno manje ovih primjedba koji su vezani uz buku. to nema direktno posljedicu nego svi ovakvi ja to čitam ko tehnički propisi, vi direktno imate posljedicu prvo na prostorne planove, a onda na izdavanje dozvola, ali dozvola je samo on što u prostornom planu je. Ja sam i na Odboru za zakonodavstvo, a i ovdje ću ponoviti imala jednu primjedbu na ovaj zakon. Ta primjedba se odnosi na Članak 6. gdje iza dosadašnjem stavka 5., koji postaje 4., dodaje se novi, o čemu je zapravo riječ. Kad je riječ o pravilnicima kojima se definiraju pojedine tehničke norme, a ovdje je riječ o pravilniku kojim se definira između ostalog i osim postupka i način utvrđivanja određenih stvari, definira se i dimenzije pojedinih prostora. Na takve pravilnike je uvijek davao suglasnost ministar nadležan za poslove prostornog uređenja i graditeljstva. vidjet ćete malo, mi imamo kroz svoje zakonodavstvo često slučaj da kao željezničke tračnice, svatko vodi svojim putem, eventualno se negdje malo te tračnice presijeku, ali se pravimo kad, kao da nešto drugo nema. Smisao je uvijek da kad imate nekakav tehnički normativ, kojim tehničkim normativnom definirate nešto što je vezano ili uz prostorne planove ili vezano uz projektiranje da na takav pravilnik treba dati suglasnost ministar koji je zadužen za taj resor prostornog planiranja i graditeljstva. Ovom izmjenom i dopunom zakona ste se odlučili da više te suglasnosti tog ministra nema, ili smo se odlučili da sad idemo nekom novom metodologijom čini mi se da neće biti dobro jer ćete imati problema već pri samom izdavanju lokacijskih odnosno građevinskih dozvola ako se desi da bude nekakvih, dakle vi ćete sa svog aspekta će biti u redu, ali s aspekta nekih drugih propisa o veličini prostora, o visini o nekakvoj kubikaži o svemu ostalom da se ne otvori tu problem mislim da je dobro da to sve, da ostane i dalje dakle ovdje ste se s izmjenom i dopunom zakona odlučili na nešto drugo. Danas imamo ovaj prvi od seta zakona gdje je zapravo se usklađujemo sa zakonodavstvom EU. Neke zakone odnosno neke stvari vezano uz EU primjenjujem direktno i mi onda ugrađujemo u svoje zakonodavstvo, odlučili ste se ići i u 2 čitanja iako je po EU zakonima to moguće i drugačije i ja cijenim napor da se ide u 2 čitanja jer se onda mogu izreći i neke primjedbe može se kroz raspravu definirati i neke druge stvari tako da cijenim da je dobro kroz 2 čitanja jer onda možemo neke stvari vezano uz to reći. Ovdje je kad je riječ o buci pogotovo su naglašene su autoceste, odnosno naglašeni su aerodromi. Postoje karte zaštite od buke pogotovo kad je riječ od preleta aviona, ali sve to što je u ovom zakonu ima zaista posljedicu u prostornom planiranju. Ove stvari koje jesu su dobre, tehnički su u redu, morat ćemo ih kontrolirati kroz prostorne planove jer ono što naši građani i naši sugrađani uvijek kažu oni govore o posljedici, a posljedica je dakle ovo je ulaz, a posljedica je nešto drugo. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je na redu gospodin Silvano Hrelja koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Izvolite. **Hrelja, Poštovane kolegice i kolege imao sam privilegiju biti licencirani, licenciran za mjerenje buke u industriji pred 30 godina kad to nije bilo tako jednostavno nego se svaka, svako mjerenje moralo preračunavati. Danas je to poprilično jednostavno Bruel & Kjaer danski proizvođač instrumenata za mjerenje znatno, znatno napredovao, osuvremenio tehnologiju i ovaj danas je to poprilično jednostavno, jednostavno napraviti međutim dosta skupo, skupi instrumenti, skupi postupci, dugotrajni postupci, a u suštini zaštita od buke je vrlo jednostavna. Počiva na vrlo jednostavnom postulatu. Što smo udaljeniji od izvora buke to smo zaštićeniji. Mi u Hrvatskoj sa ovako malim brojem ljudi na ovako velikom prostoru ne bi uopće trebali imati jedan, velikih, velikih problema. Dakle, to je osnovni postulat zaštite od buke. Možete stavljati razno razne materijale između izvora i čovjeka, ali u suštini najjeftinije je udaljiti se od izvora buke. Dakle, slažem se, slažem s ovim što je kolegica Mrak Taritaš rekla da prostornim planiranjem moramo rješavati zaštitu, zaštitu od buke. Dakle, ovo ministarstvo u suštini, uloga ovog ministarstva je boriti se sa posljedicama prekomjerne buke i u kafiću i u noćnim klubovima i one muzike koja se uživa bilo kroz slušalice, bilo u u disko klubovima ili gdje god se ljudi okupljaju, one posljedice koje ostavlja na krvožilni sustav, na vestibularis, dakle centar za ravnotežu, dakle na psihofizičko zdravlje, to je uloga ovog ministarstva. Dakle, zaštita od buke je ovom ministarstvu neželjeno dijete. Šta imaju oni s tim? Oni se suočavaju sa posljedicama, ali eto pripala ih je zadaća da budu predlagatelji u HS ovog zakona. Naime, oni to korektno odrađuju. Ali ima li to sve skupa svrhe i smisla? Ta problematika se ne može raditi kako uvažena kolegica kaže, vozeći po jednim tračnicama. Ta problematika se može rješavati međuresorno, 30.g. ove države nismo razvili sustav koordinacije i međuresornog rješavanja problema. Zapitamo se, kakvi smo mi, kakvo smo mi to društvo kad kažemo da će probleme prekomjerne buke rješavati državni inspektorat? Na temelju čega? Doći ovako s prstom i reći pretjerana buka? Na čemu? Kako? Ljudi moji, zašto nemate problema sa strujom? Imate Elektrotehnički priručnik koji važi 70.g., od početka kad se postavljala, počela postavljat elektroinstalacija, točno znate gdje što možete staviti. Pitanje buke i zaštite od buke su normativi koji ne pripadaju ovom ministarstvu. Normativi zaštite buke u industriji, fala Bogu tu nemamo, fala Bogu, nažalost uništili smo sve, svu tu bučnu industriju, još se nešto malo radi negdje u nekom brodogradilištu Đuri Đakoviću ili nemate tekstila nema, nemamo te bučne industrije, nažalost nemaju ljudi gdje raditi, tamo smo se morali baviti industrijskom bukom, tamo smo morali poštivat normative, tamo smo trebali imat Pravilnike i normative o zaštiti od buke, nemamo. Dakle, naravno da postoji jedna korist od ovog zakona, barem neće nam prigovarat EU da se ne usklađujemo sa normativima EU, ali ali prihvaćati europsko zakonodavstvo bez prigovora, bez obrazloženja, bez naših specifičnosti, bez međuresorskog rješavanja problema je vrlo teško, a iz ovog zakona proizlaze poprilično velike obaveze JLS-ovima. Da li će na jednak način morati buku mjeriti i raditi kartu buke jedan Oprtalj ili Strizivojna ili ne znam koja općina mala i Grad Zagreb? Ljudi moji, problem buke na temelju onog postulata koji sam na početku reko da jedina zaštita od buke je udaljenost od izvora buke je problem urbanih sredina. Kako se taj problem rješava? Prostornim planiranjem. U Zagrebu gdje je udaljenost među zgradama od prometnica veća, veća je zaštita u Novom Zagrebu, zaštita od buke. U starom dijelu Zagreba to možete učiniti tramvajima koji klize koji su gotovo nečujni, koji manje vibriraju jer ne možete utjecati na fasade, morate, zaštićene su kao kulturno dobro, dakle imate brdo problema. Dobra zaštita od buke se može učiniti dobrim planiranjem i nove gradnje. U staroj gradnji je to veoma, veoma, veoma skup postupak. Mi volimo izbjegavati sve te zaštitne mjere, pa nam onda u višekatnicama imamo bučna dizala, pa čujemo sa 3. kata ako žena na 7. ili muškarac viče na ženu ili žena na dijete na 7. katu i sve se to čuje, i normative tehničkog građenja koje imamo, ne poštujemo. I sad evo tu imamo Ministarstvo zdravstva koje nam predlaže usklađivanje Zakona o zaštiti od buke sa europskim zakonodavstvom, ni krivi ni dužni. Čestitam predstavnici predlagatelja koja je to iskreno priznala na našem, na našem odboru. Prvi put da sam jedno takvo priznanje, otkako sam u HS, čuo, da oni to moraju, al da ne znaju šta bi, šta bi s tim. Ja im čestitam na toj iskrenosti, pa to tako treba i razgovarati, tako i treba razgovarati otprilike. Ljudi moji, poznata je naša narodna izreka „dajte dite materi“, dajte ovo Ministarstvu graditeljstva koje se bavi prostornim uređenjem, nek naprave normative, dijelu Ministarstvu gospodarstva ako imamo što je ostalo od tog gospodarstva, za zaštitu od buke u industrijskim pogonima itd., nešto već postoji, ne postojimo mi od jučer, zaštitom na radu se bave dugo godina puno stručnjaka, nemojte davati obveze onima koji u stvari nemaju potrebe, gdje prođe jedan traktor u, u ovaj sat vremena ili 3 osobna vozila u sat vremena. Koja buka, o čemu pričamo? Ljudi koji su nervozni, koji će reagirat na svaki zvuk, na svaki moped koji prođe ili, ili ovaj motor koji prođe će biti i uvijek tako, al vi to sve, nema apsolutne zaštite od određenog trenutnog prekoračenja buke, borimo se i moramo se boriti protiv kontinuirane buke koja se stvara i koja se zbog građenja, zbog nepridržavanja tehničkih normi pojavljuje na nekom mjestu, e tu moramo intervenirati i mi kao zakonodavci i bogme tehničke službe, ali mislim da nam je sustav pogrešno postavljen. Naravno da nećemo bit protiv usklađivanja i sami sebi raditi štetu i naš klub će podržat ovaj zakon u prvom čitanju, ali ja vas molim, dobro je da je ovo u dva čitanja, da razmislimo što radimo, da razmislimo što radimo, da li radimo uzaludan posao i namećemo nekome posao kojemu je to ovaj stvarno neželjeno dijete odnosno područje gdje se Ministarstvo zdravlja bavi stvarno posljedicama, a ne uzrocima, a uzroke treba neko drugi riješit na samom nastanku, ne posljedično, nego na samom nastanku. Prema tome, moj apel je dobra volja postoji da ovo uredimo, da nastavimo uređivati, da ne pretjerujemo sa obavezama prema jedinicama lokalne samouprave, da budemo svjesni naših specifičnosti u Hrvatskoj, da damo dite materi i da damo više međuresorno. Hvala lijepa. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka je sad na redu i govorit će gospodin Tomislav Tomašević.

Zahvaljujem predsjedavajući na riječi. Zakon o zaštiti od buke je jedan od dosta bitnih zapravo i okolišnih i zdravstvenih zakona ili trebao bi biti u RH tako i u drugim zemljama članicama EU. Naime, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije upravo, to možda neki ne znaju je buka drugi okolišni uzrok zdravstvenih problema koje ljudi osjećaju zbog okolišnih utjecaja. Znači nakon zagađenog zraka upravo je buka drugi najveći problem za zdravlje ljudi koje dolazi koje je uzrokovan okolišnim utjecajima, tako da iz te perspektive ovaj zakon može biti kao što jest predstavljen od strane Ministarstva zdravstva, ali teoretski bi mogao biti od strane Ministarstva zaštite okoliša odnosno po novom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Naime, godišnje u EU imamo čak za one koji smatraju da je buka nešto što samo smeta, što nema utjecaja na zdravlje, možda treba podsjetiti na podatak da prema podacima Europske komisije 43.000 posjeta bolnici imamo zbog utjecaja na zdravlje koji su uzrokovani bukom te oko 10.000 preuranjenih smrti godišnje, uglavnom vezanih uz kardiovaskularne bolesti na koje utjecaj ima i buka. Najveći uzrok buke u gradovima je promet i u tom smislu su ove karte buke itekako bitne, bitno je ovo prostorno planiranje, bitna je prevencija, sustavne buke koje građani mogu osjećati tako da u tom smislu je ovo nešto što pozdravljamo i na razini regulacije na razini EU i nešto što se sada primjenjuje u hrvatsko zakonodavstvo. Međutim isto tako treba reći kada već pričamo o Zakonu o zaštiti od buke da je tu puno iznimki u ovom zakonu koje se uopće ne reguliraju ovim zakonom. To su vojni objekti, vjerski objekti, kulturna dobra, tu su sportske aktivnosti neki standardi kao što je buka unutar vozila, tu je zapravo čak i buka od životinja isto tako nije uključena, tako da pas Medo koji je prije spomenut nije bio suđen prema Zakonu o zaštiti od buke nego preko ovih imovinskih odnosa kako se narušava u uživanju nekretnini, susjedi su tužili Medu pa je Medo bio zatvoren i pritvoren. No dobro. Ovo je čak peti put da se mijenja Zakon o zaštiti od buke u zadnjih sedam godina, što mislim da isto tako nije baš neka dobra praksa i tu se vidi dosta i nomotehničkih grešaka, neke od njih se sada pokušavaju ispraviti ovim izmjenama, znači ne samo usklađivanje sa pravnom stečevinom EU nego i sa eu direktivama koje se isto tako stalno mijenjaju nego i neke nomotehničke greške koje su nastale u prošlim u prošlim izmjenama zakona, neke od njih ću navesti. Kažem, više se izmjene ove fokusiraju na prevenciju nastavka sustavne buke i iz te perspektive su ove karte, iz te perspektive je prostorno planiranje koje bi trebalo organizirati na drugi način. Međutim, ono što je već spomenuto u raspravi, a u mojoj praksi kada pričanim sa građanima i kada se građani tuže i kada građani prigovaraju na određene probleme vezano uz buku već spomenuti su kafići, noćni klubovi i javne manifestacije s privremenim objektima na otvorenom to su uglavnom razlozi zašto mi se građani obraćaju kao gradskom zastupniku primjerice u Gradu Zagrebu i tu su već spomenute neke od tih problema od strane drugih kolega iz drugih klubova. U tom smislu ono što mene brine jest naravno provedba ovog zakona i provedba tih standarda, posebice iz perspektive kapaciteta inspektorata, Državnog inspektorata odnosno sanitarnih inspektora Državnog inspektorata iz perspektive da dobar dio znači najveći standardi od buke zaštite od buke trebaju biti noću, pa onda bi ti inspektori trebali biti dostupni noću tako da se može na licu mjesta utvrditi da li dolazi do kršenja propisa ili ne, tako da se na licu mjesta može kazniti onoga tko to radi. I to sada zamislite noću po cijeloj Hrvatskoj kapaciteti koji su inspektorata da tako nešto radi. ja nisam siguran, zapravo uvjeren sam da nisu adekvatni, a onda imamo problema sa provedbom tog zakona i provedbom standarda iz ovog zakona i drugih podzakonskih akata u samoj primjeni u svakodnevnom životu. Mnogi građani osjećaju da kad god prigovaraju uglavnom dođe policija, kaže prijavite inspekciji, oni prijave, a šta ako dođu mjerenje, a kasnije čemu to, to jednostavno na kraju nema smisla. Posebice tu mislim da su problematični elektroakustični izvori buke na otvorenom, znači u privremenim objektima na različitim javnim manifestacijama, primjerice advent, primjerice neki drugi sajmovi na javnim površinama. Budući da su to objekti koji se privremeno postavljaju, nemaju mjerenje prilikom dobivanja uporabne dozvole tada kada se postavljaju onda vrlo često pojačavaju intenzitet i glasnoću glazbe. To jako smeta posebice građanima u ovim kao što smo čuli mješovitim zonama gdje su i stambene zone, posebice u centrima gradova. I u tom smislu mislim da je loš isto tako i čl. 10. koji kaže da JLS-ovi odlukom predstavničkih tijela mogu odrediti ulice gdje mogu prekoračiti dopuštene razine buke. E sad da stvar bude gora, kontrolu toga, tih odluka JLS-ova kada mogu odrediti ulice, javne površine i trgovine gdje mogu prekoračiti razinu buke, ne radi državni inspektorat nego radi komunalno redarstvo.

mislim da je to loš, loša, loš način i znam da je loš jer to znam iz prakse pošto me ljudi zovu stalno, posebno kad su te javne manifestacije i mislim da bi to trebalo drugačije regulirat. Vi zapravo u ovim izmjenama zakona upravo se i mijenja taj čl. 16. gdje to piše, ali isključivo iz ovih nomotehničkih razloga. Imali ste, krivi stavak ste navodili u prethodnim izmjenama zakona, pa sada to ispravljate tehnički, ali ja bih vas molio da možda i razmotrite i suštinski da li ima smisla da komunalno redarstvo vrši upravni nadzor ili nadzor zapravo kontrolu provedbe kada se ovakve, kada predstavnička tijela JLS-ova donose određene iznimke vezano za standarde zaštite od buke. Hvala lijepo. Fala i vama. g. Miro Bulj će govoriti ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi predstavnici hrvatske vlade. Kad govorimo o okolišu, u ovome slučaju o buci koja je jedan od većih problema u okolišu i koji treba ozbiljno gledati jel imaju brojni ljudi u EU, tako i u Hrvatskoj preko 10% imaju probleme zbog buke. Kao navodi se u cestovnom prometu najviše jel tu se radi o, u urbanim dijelovima gdje je buka neprirodna. Imamo znači značajne poteškoće ljudi koji se povećaju i srčane bolesti, što znači u EU je to negdje oko 100 milijuna ljudi, ako je 10, ako je 20, pardon 20%, a ako je u RH taj broj ide ovaj i do pola milijuna naših građana. Znači, buka je regulirana na način da u EU u gradovima tj. EU teži kao i, u, u poglavito određenim gradovi stvaraju svoje rezervate u urbanim sredinama gdje se stvaraju pješačke zone, gdje je zabranjeno vozila, vozilima, gdje je buka riješena na način da ljudi jednostavno mogu doći negdje, biciklizam se promovira. Međutim, u RH mi jedino što dobivamo od te direktive i vrlo malo poduzimamo, u stvari što se tiče stvarnosti u RH po pitanju buke, a buka je opet ponavljam drugi, što se tiče samog utjecaja na zdravlje ljudi, iza čestica prašine koja se diže, drugi uzročnik najvećeg utjecaja na ljudsko zdravlje naravno i na okolinu. Znači, ako govorimo o okolišu i buki, nije to jedna tema, periferna tema, pa buka bila, ne bila. Poglavito u urbanim sredinama gdje imamo mi čak i na lokalnim razinama ovaj Pravilnike o komunalnom redu gdje se regulira buka, međutim to niko ne poštiva. Ona se vrlo malo poštiva, tako da poglavito u urbanim centrima jednostavno ta buka bilo iz poslovnih prostora jednostavno ljudima ovaj nanosi ogromne štete kao što sam rekao da imamo brojne poteškoće poglavito djece u razvoju, tu se navode na tisuće problema iz godine u godinu, srčanih bolesnika se povećaje zbog nesanice i drugih problema, pa čak neki sada imaju tj. to se već primjenjuje da se zbog prometa, jel promet je kao najveći uzročnik, zbog prometa se asfalt meće se posebne kvalitete da se buka smanji na tim područjima. Kao što sam rekao mi imamo očuvanu dosta dobru prirodu, međutim u, okolišu se tako ne ponašamo. Ja sam ovdje na početku spomenuo ključni problem kad govorimo o buki o prašini, imamo brojne rudokope u RH, eksploatacijska polja, čak u kulturnome dobru gdje ne bi smila biti, gdje je mafija otpadna, ekološka, kako li se zove, eksploatacijska, u našim krajevima kao što je u mojoj Dalmatinskoj zagori, eksploatiraju određena polja jel nema dovoljno ljudi, nema dovoljno pritiska, to su faraoni povezani sa stranačkom ovaj infrastrukturom, gdje eksploatiraju i zaista evo npr. nabavio sam problem Koprivna gdje ljudi ulažu u turizam, znači to je zaleđe Splita ili Lovreča, Imotske krajine, gdje ljudi ulažu u bazene, kuće da bi tu opstali na tome području jel to je novi sadržaj. ono što se je dogodilo prije nekoliko, prije mjesec dana u, u, u Medovom Docu, gdje je naravno politički netko dobio rudokop na zaštićenom, kulturnom zaštićenom području, znači koje je zaštićeno. Mi ovdje govorimo o nekakvim kartama buke, tu uopće ne bi smila biti buka, a kamoli da bude rudokop. Govore ljudi da u večernjim satima, oko 10 sati, takva eksplozija od mine koja je zabranjena bila da je to bio potres da su se ljudi tolko isprestravili da je to nemoguće. Tako je i u Koprivnu, popucali bazeni, ljudi ulažu da opstanu, kuće šta ulažu u nje, poglavito starije kuće, tako da je to nekontrolirano. Zašto? Jel mi smo ovdje prošli mandat, 4 miseca raspravljali o prijenosu državne uprave, ureda uprave na županije, a županije su najveći problem. I ta eksploatacijska polja ti ide ovako, pola meni, pola stranci za kampanju, pola onome ko eksploatira i to su vam županije, to je ono što smo mi 3 mjeseca radili. To je činjenica. Katić koji ima ogromnu firmu i koji je dobro povezan sa svom infrastrukturom i županijskom i državnom povezan, ta eksploatacijska polja uništavaju te krajeve kulturno dobro, buka, buka nemila i naravno, ta miniranja koja su zabranjena. Tako da, kad gledam taj okoliš iz krajeva odakle ja dolazim, di je i vrlo bitni pitki izvori naše vode, di su, di imamo, apsolutno se radi suprotno i tako imamo i masa .../Govornik se ne razumije./... kraj rudokopa, 100 metara od rudokopa. Znači kao dijete znam koji su problemi rudokopa, što su miniranja, ta eksploatacijska polja na kraju se ne saniraju, što je obaveza onoga tko eksploatira, nego budu divlja odlagališta ili industrijske, troske ili nekakvih druga, to su krvave rane na našem području, poglavito gdje su krška područja, gdje je bogatstvo vodom. Tako sada, naravno da se ljudi protive, .../Govornik se ne razumije./... na .../Govornik se ne razumije./... u Glavicama kod Sinja, gdje žele proglasiti nacionalni park prirode, što smo za to, Dinaru, a imamo eksploatacijska polja pored izvora Cetine pitke vode izvora Cetine, najbogatijeg izvora i čiste, pitke vode. Više taj izvor izbaci vode, u jednom danu, u jednom satu nego svi izvori u Izraelu koji je potpuno navodnjen. Ugodne dane. Prema tome, mi ovdje govorimo o buki, govorimo, to je sve povezano i te čestice, samo da ne bi banaliziralo ovu buku, u tom je vrlo bitno. Nije dovoljno samo napraviti kartu od buke, znači da napravimo. Nego je pitanje što se radi na terenu. Jer toliko je to, ta infrastruktura, ta hobotnica povezana da svi ovi akti koje mi dovodimo, ne, ozbiljno, možemo ih slobodno zgužvati. Svi. Mi smo prenormirani. Ja sam u Saboru, znači 5 godina. Svako jutro, direktiva EU, onda na kraju mandata kaže predsjednik Sabora, donijeli smo 800 zakona, to more svak, kopirali, prepisali, što je u primjeni, što je u provedbi? Postoje ljudi, postoje li materijalno-tehnička sredstva, a poglavito po pitanju čuvanja okoliša.

Znači, što ste vi poduzeli po pitanju, Vlada RH, ne samo Ministarstvo zdravlja jer mi smo, imamo trenutno u Vladi Ministarstvo gospodarstva i gospodarstvo, Vatra i voda ne idu zajedno. Vodom se vatra gasi. Oni su spojili nespojivo baš da bi se događale ove anomalije sa okolišem, u interesu, prije svega, naravno da tribamo živjeti i raditi, ali prije, najprije u interesu kapitala, nikako pojedinca. Mi ne dolazimo zakon za čovika, uvijek za kapital. Ne za pojedinca da opstane na tom području, da živi na tom području, da održivome razvoju opstane, nego ne, naprotiv, suprotno, evo imamo primjer jutros. Pa djecu školsku u mojoj Cetinskoj krajini, prevozi autobusima starijim po 40 godina. Za njim dimi k'o sinjska rera kad je bio vlak prije 100 godina. Pale se autobusi, gorivo curi, evo jutros je policija zaustavila to vozilo, na moju inicijativu, ja sam tražio jer često se pale autobusi, to je buka, dreka, znači nitko apsolutno nije zaštitio našu dicu od starijih autobusa. Ili primjera, kakva je buka u starim kamionima što prevoze iz Vrgorca u Sinj sa istog komunalnog odlagališta, sa istim uvjetima 120 km prevozi otpad na odlagalište u Sinj uz rijeku Cetinu i on ovdje govorimo donosimo zakon o zaštiti, ovaj, proglašenja parka prirode Dinara. Pa da, ja sam prvi za proglašenje parka priroda, prirode Dinara, ali kolika će biti buka u tome odlagalištu. Imamo dio kod Knina, strelište u tome parku, vojno strelište, a imamo i drugo. Imamo koncesiju koju smo dali Mađarima da buše Dinaru. Hoće biti buka od bušenja u tome parku prirode? Hoće to utjecati na naše podzemne vode? Znači nismo definirali, radimo samo u interesu pojedinaca, male skupine kapitala, na štetu naših ljudi i zbog toga sa tim, na tim područjima imamo 100 tisuća ljudi otkad su osnovane županije, samo od Krke do Neretve. Neću govoriti za Liku, također, Gorski kotar, također, svi potencijali i resursi su isključivo i samo stavljene u pojedinačni profit i interese pojedinaca. Nikako stanovnika toga kraja, bilo stočara, bilo turističkog djelatnika, bilo čovika koji tu živi i želi opstati na tome području. I to je vidljivo iz svih pokazatelja pa i na osnovi ovih zakona koje mi uredno prepisujemo od EU, a oni se ne provode. Ne provode vam se zakoni. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Na redu je g. Ivan Ćelić. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. gotovo 80 milijuna Europljana živi u područjima gdje buka prelazi razinu preporučene vrijednosti, što je gotovo 10% od ukupnog broja stanovnika Europe. Buka je, prema zakonu svaki neželjeni zvuk koji višestruko ugrožava ljudsko zdravlje i sluh. Kada govorimo o osjetljivosti na budu i oštećenjima, kao posljedici buke, prva nam je asocijacija oštećenje sluha, no, ne radi se samo o tome organskom sustavu, dakle, buka utječe i na razvoj kardiovaskularnih bolesti, utječe i na razvoj određenih psihičkih psihičkih poteškoća, recimo, prag iznad kojeg se javlja viši rizik za infarkt miokarda iznosi 60 decibela, a prag koji potiče agresivno ponašanje, osobito kod osoba koje već imaju dijagnosticirane neke psihičke poremećaje, iznad 80 decibela. Dio politike EU jest postizanje visoke razine zaštite zdravlja i okoliša, a jedan od ciljeva kojem treba težiti jest zaštita od buke. EU komisija se u Zelenoj knjizi o budućnoj politici zaštite od buke bavila bukom okoliša, kao jednim od najvećih problema zaštite okoliša u EU. EU. EU parlament je još 1997. g. pozvao na utvrđivanje posebnih mjera i inicijativa Direktivom o smanjenju buke iz okoliša te uočio nedostatak pouzdanih i usporedivih podataka o stanju različitih izvora buke. Stoga je bilo potrebno razviti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere za smanjenje buke koju proizvode najveći izvori posebno cestovna i željeznička vozila, infrastruktura, zrakoplovi, vanjska i industrijska oprema i pokretni strojevi. Pri tom su odabrana dva zajednička indikatora. Indikator buke dan, večer, noć kojim se ocjenjuje smetanje i indikator noćne buke kojim se ocjenjuje remećenje sna. Svrha direktive o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša jest definiranje zajedničkog pristupa usmjerenog prvenstveno za izbjegavanje, sprječavanje ili smanjivanje prema prioritetima štetnih učinaka uključujući smetanje zbog izloženosti buci iz okoliša. U tom se cilju postupno provode slijedeće mjere. Utvrđivanje izloženosti buci iz okoliša izradom karata buke, osiguranje da podaci budu dostupni javnosti i izrada akcijskih planova. Koliko je važan ovaj Zakon o zaštiti od buke, pokazat ću konkretnim primjerom. Grad Zagreb je izradio stratešku kartu buke za treći krug izvještavanje Europskoj komisiji koja sadrži stratešku kartu buke cestovnog prometa, stratešku kartu buke željezničkog prometa i stratešku kartu buke industrijskih pogona i postrojenja. Rezultati sumarne analize izloženosti stanovništva provedene u okviru strateške karte buke Grada Zagreba pokazuju da je za ukupno razdoblje dana, večera i noći 26,7% stanovnika izloženo prekomjernim razinama buke cestovnog prometa, 2,9% željezničkog prometa i svega 0,05% prekomjernim razinama buke industrijskih pogona i postrojenja. Ovo su podaci koji koreliraju sa podacima drugih europskih gradova približno iste veličine, ali oni ukazuju na važnost kontinuiranog planiranja

Hvala. Sada je na redu gđa Boška Ban Vlahek, izvolite. **Ban,

kako je zaštita od buke bitan čimbenik u poboljšanju kvalitete života svakog čovjeka smatram da je potrebno posebnu pozornost staviti na donošenje zakonskih okvira koji definiraju obveze i odgovornost za provođenje mjera zaštite od buke. Iako je ovaj Prijedlog Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti o buke uglavnom predviđen kao usklađenje sa zakonodavstvom EU željela bih predložiti tehničke promjene radi lakšeg i bržeg provođenja ovog zakona. Vezano uz Članak 10. predložila bi da se promijeni ovlast donošenja odluke o prijevremenoj mogućnosti povećanja dopuštene razine buke radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste sa ovlasti predstavničkog tijela na ovlast načelnika ili gradonačelnika jedinice lokalne samouprave. Nadalje, u Članku 17. navedeno je da su sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje određene djelatnosti pravnoj odnosno fizičkoj osobi obrazloženim usmenim rješenjem u trajanju od najdulje 15 dana, što smatram pretjeranom ovlasti u smislu trajanja roka zabrane ili ograničenja obavljanja djelatnosti. Predlažem da se taj rok smanji do uklanjanja izvora buke ili najdulje do 3 dana. Također bi ovu priliku iskoristila za sugestiju ministru koji će donijeti pravilnike i smjernice vezane uz ovaj zakon da u odlukama predvidi donošenje mjera za anticipiranu razinu buke u prostoru, a ne izmjerenu buke jer je razina buke dinamična kategorija koja je kako je vidljivo u praksi, koja se kako je vidljivo u praksi s vremenom povećava. U tom smislu trebalo bi se ugledati na rješenja koja su donijeta od strane gradova sa implementiranim sustavima pametnih gradova gdje je sustavnim rješenjima bitno smanjena razina buke na njihovim područjima. I za kraj moram reći da bih se složila sa kolegom Tomaševićem koji je rekao da sukladno Članku 10. komunalni redari postupaju na nekakve pritužbe, a s obzirom da dolazim iz resora koji je upravo organizator to je turistička zajednica, organizator raznih događanja i manifestacija moram reći da smo i mi imali slučajeva kada Državni inspektorat, kako ste i sami naveli noću ili u kasnim satima ne izlazi na teren i onda jedina mogućnost u biti su ti komunalni redari koji dakako nikako ne mogu izmjeriti razinu buke i sve to ostaje na nekakvim usmenim dogovorima i svakako smatram da to nije rješenje i da treba raditi i na poboljšanju, a samim time i uvažavati pritužbe građana jer problem zaista postoji kod manifestacija i kod ostalih događanja. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Sada je na redu gospođa Maja Grba Bujević, (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, državni tajniče Dulibić sa suradnicom, kolegice i kolege, buka predstavlja sve veći problem današnjice jer su ljudi svakodnevno izloženi budi kako u radnom, a tako i u životnom okruženju. Mnoge studije su istraživale utjecaj buke na zdravlje čovjeka, a rezultati su pokazali bez, izlaganje buci može dovesti do zaista ozbiljnog narušavanja i fizičkog i mentalnog zdravlja. Buka na čovjeka može djelovati i izravno i neizravno no nevažno je da li je izravno ili neizravno, ali ona uzrokuje umor, smanjenje radne sposobnosti, poremećaj spavanja, probleme sa sluhom do vrtoglavice, probleme živčanog i krvožilnog sustava od kojeg treba naglasiti velikog ubojicu ljudi, a to je visoki krvni tlak. Probleme probavnog i hormonalnog sastava sve do najtežih endokrinoloških poremećaja, a bome i metaboličke bolesti kao što je jedna od najznačajnijih dijabetes melitus ili šećerna bolest. Buku nije moguće izbjeći niti je eliminirati, ali postoje instrumenti kojima se ona može ublažiti i kontrolirati stanje, to su prvenstveno monitoring buke, istraživanje buke i edukacije kao mjere koje su nužne kako bi se što učinkovitije i savjesnije upravljalo bukom okoliša, kontinuirano informiralo javnost o štetnosti izlaganja prekomjernoj razini buke te upućivalo na rizike po zdravlje uslijede pretjeranog izlaganja. Jedinstveni alat koji omogućuje vjerodostojnu procjenu izloženosti stanovništva raznim izvorima buke su karte buke, o njima je ovdje već bilo riječ. Međutim, karte buke za njima postoji itekako potreba zato što je to kontinuirano informiranje štetnosti te podizanje razine svijesti o važnosti prevencije i zaštite od buke. Prevencija je nešto o čemu treba puno pričati jer često možemo i sami svojim postupcima pridonijeti smanjenju bučnog okruženja. U prethodnom razdoblju predmetni zakon je mijenjan kroz izmjene i dopune četiri puta među ostalim zbog usklađenja s propisima EU u području zaštite od buke, ali i zbog provedbe iz reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi za 2018. godinu čime je Hrvatska pokazala svoju svjesnost sa bukom. Ovim predloženim izmjenama i dopunama zakona osnovni cilj je usklađenja zakonodavstva, ali cilj uredbe je i nastojanje modernizacije upravljanje informatičkim alatima u okviru njezina područja primjene kroz: pojednostavljeno izvješćivanje kako bi se smanjila administrativno opterećenje, unapređenje baze podataka za buduće evaluacije kao i povećanje transparentnosti u korist javnog interesa što smatram izrazitim doprinosom. Od država članica, time i RH, zahtijeva se da osiguraju veću razinu transparentnosti čime će potrebne informacije biti stavljanje na raspolaganje na lako dostupan način elektroničkim sredstvima i u skladu sa direktivama, a posebno u pogledu javnog pristupa usluga i dijeljenja podataka. Izmjene i dopune ovog predloženog zakona pojmovno se usklađuju i važno je napomenuti taj novi pojam koji se pojavljuje, repozitorij podataka budući da se zapravo radi o novom informacijskom sustavu kojim će upravljati Europska agencija za okoliš i koja sadržava informacije i podatke o buci iz okoliša koji su stavljeni na raspolaganje putem nacionalnih tijela za izvješćivanje i razmjenu podataka. Omogućena je olakšana dostupnost podataka u elektroničkoj formi, a olakšan je i pristup zakonodavstvima pojedinih država članica. Zaključno, mišljenja sam da su ove izmjene i dopune zakona nužne i neophodne, ne samo radi usklađenja sa obvezujućim zakonodavstvom EU odnosno provedbe uredbe EU parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. nego i posebno ističem važnost usklađenja s obzirom da u EU se pridaje velika pozornost utjecaja od buke na cjelokupno zdravlje stanovništva. Hvala vam na pozornosti.

zadovoljstvo sa ovom pojedinačnom raspravom. Svakako da je i zastupnica kao dugogodišnja liječnica izabrala u kojem će posebno naglasiti značenje zaštite od buke odnosno štetnost buke po općenito zdravlje sa naglaskom na mentalno zdravlje i mislim da je kroz svoju raspravu zaista u potpunosti odgovorila na ono pitanje koje zastupnik Ćelić na početku pitao državnog tajnika kako to da ovaj zakon spada u resor i tu tendencija ovog zakona je i na edukaciji stanovništva i prevenciji i svakako ta evidencija koja nam je značajna radi provođenja mjera i evaluacije. (Nezavisni)** Želi li odgovoriti? Izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Zahvaljujem se. Upravo je to bila tendencija da pokažemo zašto je to tako vezano uz zdravstvo. Zdravlje je na prvom mjestu i tako nam treba ostati, a buka je onaj pokazatelj koji jako utječe na naše zdravlje. Hvala vam. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice Grba-Bujević. Ja bih pohvalila vašu raspravu u kojoj ističete da je tu prioritet zaštiti javni interes i zaštititi zdravlje građana. Međutim, ima nelogičnosti kada je u pitanju Zaštiti o zaštiti od buke, naime i brojni drugi zakoni reguliraju buku posebno kod nas u Dalmaciji na prijedlog Vijeća turističke zajednice gradovi i općine mogu zabraniti izvođenje građevinskih radova u ljetnim mjesecima upravo radi buke i to najčešće radu srpanj, kolovoz, a i rujan i lipanj što znači da preko tri mjeseca građevinari ne mogu izvoditi građevinske radove u tim mjestima. U isto vrijeme ostakljeni štekati registriraju se kao noćni klubovi i noćni barovi i proizvode daleko više buke koje je na štetu ne samo građanima nego i gostima koji borave u ljetnim mjesecima, pa evo molila bih da se to razmisli kako regulirati. **Radin, Furio ako želite. Ne, dobro. Imate još jednu repliku, gospođa Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Vi ste u svojoj raspravi negdje pred kraj spomenuli nešto što je izuzetno važno, a to je dostupnost, transparentnost svih podataka. Dakle, ne samo dostupnost, transparentnost svih podataka kada je riječ o Hrvatskoj nego kada je riječ i o ostalim članicama EU. Dakle, ono što je važno, važno je da se podaci, da sva ona istraživanja koja imamo da sve karte i strateške buke budu dostavljeni i budu na raspolaganju svima jer jednostavno i za vrijeme ove nesretne epidemije korona odnosno COVID-a 19, vidjelo se je da su razmjena podataka izuzetno bitna. Zato i mi trebamo u svom zakonodavstvu ne samo inzistirati na razmjeni podataka nego to mora biti i u stvarnom životu i zaista stvarno i vidjeti iz jednostavnog razloga da se možete malo usporediti sa drugima i da možete napraviti i nekakav iskorak kad je riječ o samoj Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala i vama gđo. zastupnice, slažem se u potpunosti s vama i zato je upravo važno da je to kroz europski zakon transparentnost posebno naglašena i da ti podaci zaista moraju biti javni i transparentni, upravo iz tog razloga kao što ste sami rekli kako bi se mogli uspoređivati što je neobično važno, pogotovo ako u znanstvenom pristupu pristupamo kako u svakodnevnom životu, tako i u buci. Hvala vam najljepša. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama, hvala. Sada je na redu g. Davor Dretar, izvolite. Najljepša hvala poštovani g. potpredsjedniče Sabora, g. državni tajniče, kolegice i kolege. Eto potpuno svjestan da svaka medalja ima svoje lice i naličje, evo od poštovane kolegice upravo smo čuli i problem tijekom turističke sezone, naravno, stvara se buka, ometa normalan odmor ne samo turista nego i stanovnika mjesta ne isključivo uz dalmatinsku obalu naravno nego posvuda, ali eto ja sam u ovome trenutku ovdje zamoljen od strane ceha ugostitelja da se kroz mene čuje i njihov glas. ovdje ovako putem obraćaju te kažu jedna od grana našega gospodarstva koja je pretrpjela najveće štete od ove korona krize i jest ugostiteljstvo, krizu u dočekali ionako pod stalnom paskom raznoraznih inspektora označeni kao jedni od najvećih prevaranata u hrvatskoj državi iako čak i najveće one napuhane brojke ajmo to tako reći, zamišljenih utajenih davanja državi od strane ugostitelja ne dostižu niti 1/10 neke ozbiljne političke afere ovdje kod nas, nakon famoznog lockdowna proglašenog zbog 10-ak oboljelih dnevno a danas ih po službenom izvješću imamo 3041 i svi se naravno slažemo da je to potpuno normalno, ugostitelji se ipak pomalo dižu na noge i dižu se iz prašine u koju su bačeni. Već postojeći Zakon o zaštiti od buke kao i njegove nove izmjene i dopune, mogle bi im nanijeti još veće brige pa vas još jednom molim da ih saslušate i razumijete. Ističu potrebu za podizanjem granica trenutno propisane najviše ekvivalentne razine izvođenja glazbe od 65 dB u zatvorenom prostoru, definirane čl. 14. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u koji ljudi rade i borave te kao izuzetno bitno i potrebu smanjenja novčanih kazni te je trenutno jesu propisane na iznose od 50 do 100 000 kn čl. 19. Zakona o zaštiti od buke te mole da se zbog dopuštene izrazito niske najviše ekvivalentne razine izvođenja glazbe, a to je 65 dB što po nekada bude premašeno i samim razgovorom gosti u ugostiteljskom objektu pa se onda naravno naši ugostitelji nađu izloženi čestim čestim prijavama, nadležnim službama, jesu li to komunalni redari, je li to sanitarni inspektor Državnog inspektorata koji izlaze na terene i ponekad naravno zloporabe svoje zakonske ovlasti odnosno donose proizvod, kazne na licu mjesta bez ikakvih utvrđenih mjerila, uzimaju gotovo možemo reći reket u stilu mafijaških šefova. Kao zemlja koja se u punjenju državnog proračuna oslanja uglavnom na turizam, Hrvatska bi morala ublažiti i u uredima EU-a, izboriti se za povišenu toleranciju kako kroz zakonski okvir tako naravno i kroz djelatnost inspekcijskih odnosno nadzornih službi na terenu, naročito u doba turističke sezone. U potpunosti razumijemo i ljude koji žive u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata, suglasni smo sa ovim tvrdnjama da je buka izuzetno neugodna te da utječe i na kvalitetu sna te samim tim i na smanjivanje radnih sposobni te može izazvati naravno i mentalne poteškoće ali eto, smatramo da se uz malo više tolerancije i uzajamnog poštovanja može naći i neki zajednički okvir odnosno da se na neki način i ljudima koji ovdje žive i ljudima koji nam dolaze u goste tijekom turističke sezone ili naravno u ostatku godine a i ugostiteljima može omogućiti zajednički rad i suživot. Hvala najljepša.

o problemu buke smo raspravljali sa aspekta ljudi koji žive, koji stanuju, koji imaju problem, dobro je da ste se odlučili za raspravu čuti i drugu stranu, dakle oni koji pod navodnicima želim reći, „u svojem radu proizvode tu buku“. I nije svud sve isto. Dakle, apsolutno je razlika ako se vi nalazite u prizemlju jednog višestambenog objekta bez obzira jel je stambeno-poslovni, razlika je da li je riječ o ugostiteljskom objektu, jednom okruženju drugih stambenih objekata ili je riječ o ugostiteljskom objektu koji se nalazi negdje gdje su javni sadržaji i sve ostalo. I o tome treba, ja ono što sam u raspravi raspravljala u ime kluba, o tome je bazično, morate definirate kroz prostorno planiranje. Jedanput kad je netko dobio dozvolu, on je svojom dozvolom dokazao nešto drugo i tema je postupanje inspekcije, tako da je dobro čuti sve strane jer kad čujete sve strane, … …/Upadica Radin: Vrijeme, vrijeme, oprostite./… Poštovana zastupnice Mrak Taritaš, hvala vam na lijepim riječima i naravno da ćemo i dalje štititi interese i jedne i druge strane hrvatskog društva jer na koncu konca zato i jesmo ovdje, a završni stav kluba Domovinskog pokreta čut ćete za nekoliko minuta, tamo ću između ostaloga govoriti i o prostornim planovima. Hvala.

jer zaista 65 dB, sad možemo na svim pametnim telefonima izmjeriti, vjerojatno sad ovaj naš razgovor u manjem prostoru bi iznosio toliko jer imamo većinu ugostitelja koji rade sukladno zakonskim propisima i u svakom mjestu imamo jedno, dvoje eventualno tri ugostitelja koji su prekršitelji i zbog njih zakonodavac vjerojatno ide na ovakvu odluku da daje limit sa manjim brojem decibela, nakon izlaska iz tog ugostiteljskog objekta razgovor bučni, najčešće bučni razgovor pod utjecajem alkohola brojnih gostiju koji stvaraju nered u čitavom tom kraju. Hvala. Davor (DP)** U potpunosti sam suglasan, al eto, dogodi se, prekrši se i kod mene u Zagorju se ponekad dogodi da se dečki malo opuste, ali eto zato su tu komunalni redari i nadležne službe, neka rade svoj posao. Hvala lijepa. **Radin, g. Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kad govorimo o buki, rekao sam u ime kluba ono što sam imao reći je da je buka vrlo, onaj, negdi se smatra čak druga po pitanju razine štetne na zdravlje. U Hrvatskoj se donose zakoni, to sam tio reći, prepisivaju se uredbe, direktive EU koje su mrtvo slovo na papiru, niko ih ne poštiva, pa čak i pogoduje se od, recimo u elektromagnetskom zračenju, to sam zadnji put u prošlom sazivu govorio, a i sad sam dao zakon koji utječe na zdravlje ljudi, buka, elektromagnetska zračenja, postavljanje baznih stanica gdje im padne na pamet. Međutim, kad govorimo evo ovdje o buki i spomenuto je ugostiteljstvo, korona kriza je samo razotkrila sve loše politike i prema ugostiteljima. Ja mislim da bi tribalo ugostiteljima pomoć prije svega financijski jel ljudi, poglavito koji ulažu u turizmu i turističke djelatnosti ne znan kako će platiti plaće svojim ljudima, tribalo bi razmisliti o moratoriju na godinu dana na kredite i kamate ljudima jel nisu oni krivi šta ne mogu raditi i šta nisu imali jedan period koji nisu radili, al međutim ova hrvatska vlada očito s bankama je na ti, radi više u interesu banaka nego u interesu naših ugostitelja i ostalih ljudi i radnika koji, koji imaju štete od korona krize. Veći je problem ugostiteljima nejednaki kriteriji u stožera nacionalnog za, evo i kolegica je bila prije jedno vrijeme zastupala, nejednaki kriteriji ponašanja. Recimo, sad u turističkoj sezoni kaže de držite razmak, djeca, ugostiteljima, nemojte, pazite, morate imati dezinfekcijska sredstva, pazite na buku, pazite na, sve tribate pazit, al je recimo ministar Beroš, može se recimo zagrliti sa našom poznatom pjevačicom i to objaviti na facebooku kao normalno. Može se naš premijer, znači može se naš premijer također bez problema ovaj rukovat, dodirivati sa tenisačem g. Đokovićem koji je zaražen, on ne iđe u izolaciju, al onaj šta je fotograf, što ih je slikao, on iđe u izolaciju jel vjerojatno je veća mogućnost da će priko fotografije nego prije dodira doć. Naše poljoprivrednike jednostavno nisu mogli u, u, doslovno ako je bio u samoizolaciji nije smio gnjojit, bacat gnjoj po svom, po svojon ledini. Tako da imamo, evo naš saborski zastupnik, to su loše poruke ugostiteljima, ljudima. Znači, ova korona kriza, sve ovo što mi donosimo je pokazala da imamo jedan stožer koji nema zakonske osnove, izrugivat se sa svim ljudima. Znači, ovo je ruganje. Saborski zastupnik Dario Hrebak je bio 76. ruka za većinu, demokracija to je većina, bio u samoizolaciji i čovik iz stožera mu propiše, Capak čini mi se, propiše, napiše mu da, da on može doć bez obzira što je njegov liječnik reka da ne može biti u sabornici i to utječe na, na ljude u turizmu, to utječe na naše građane, to je utjecalo na sve. I onda na kraju proglašavamo Boku krivom i najgore je šta prozivamo mlade da su oni krivi. Nisu mladi krivi, nisu krivci. Molimo mlade bižte jedni od drugih. Kako će bižat kad se Beroš slika sa našim pjevačicama u ljubljenju šunke, u zagrljajima i to objavljuje na facebooku. je problem ugostitelja, to je problem ugostitelja. Sad bi samo kratko još jednom evo ovu minutu vratio se na temu šta je izvorna tema. Izvorna tema buka kao ogroman problem i svi zakoni i sve zakon, 5 zakonskih izmjena i u prošlom sazivu smo donijeli pred kraj mandata. U biti se ne primjenjuje na, u, na terenu. To se ne primjenjuje. Nabrojio sam probleme urbanih sredina. U urbanim sredinama se to ne primjenjuje. Najveći je problem promet. Znamo. Al brojni gradovi u EU rade znači rezervoate pješačke zone di ljudi se mogu odmorit od te buke. Pa samo, znači 100 milijuna ljudi je 20% u EU ima problem od buke zdravstvene, srčane tegobe, čak smrtne slučajeve povišene. Znači, mi moramo raditi da buka se smanji, a da ljudi mogu živjeti i raditi. Međutim, sa ovakvom politikom koja je nametnuta u RH i mi koji omalovažavamo sabor, ja sam ponosan šta moj Klub MOST-a nije dao ovaj sve, glasao protiv toga da prebacimo sve ovlasti na nacionalni stožer koji sada manipulira i radi ljude nejednake u RH. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)**

čl. 238. Poslovnika, st. 1. gdje je uvaženi kolega u dijelu svoje pojedinačne rasprave govorio o temi koja nije predmet rasprave, predmet rasprave je današnji zakon. Jednako tako smatram da je povrijeđen st. 5. istog članka gdje je u pojedinim dijelovima svoje pojedinačne rasprave vrijeđao zastupnike i to one zastupnike koji nisu danas nazočni ovoj raspravi. Imate još jednu povredu, šta da radimo to sve zajedno ili kako? Izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, upravo košto je rekla i kolegica, dakle povrijeđen je čl. 238. st. 1. alineja 1., dakle zastupnik tijekom iznošenja rasprave je punih 4 minute govorio zapravo o svemu samo ne ono što je na dnevnom redu. Mislim da je ovih minuta koje je preostalo ne ekskulpira da je počinjena povreda. Hvala lijepo.

Nacionalni stožer za civilnu zaštitu gospodina Capaka, Beroša da nam napišu kako ćemo mi govoriti saborski zastupnici, ali ne smimo dozvoliti da … ovaj Sabor pa povlačim ovu povredu Poslovnika ili neka nam napiše kao vama šta napiše Nacionalni stožer za civilnu zaštitu šta ćemo govoriti mi zastupnici. Hvala lijepa. Ja mislim da nismo prekoračili i i koliko sam ja čuo gospodin Bulj je govorio i o buci, tako da je najbolje da idemo dalje.

Poštovani kolega Bulj. Ja sam nova u Saboru pa ćete vi mi oprostiti, nisam vaš shvatila kakve veze ova vaša rasprava ima spominjući ministre, spominjući ljude koji su umjetnici, a vezno uz buku tako da možda ću s vremenom shvatiti u kojem smislu je išla ta vaša rasprava. A drugo bih vam rekla samo da ne volim kada se bez argumenata daju paušalna mišljenja o nečijem radu. Iza svih tih ljudi koje ste vi spominjali stoji itekako kvalitetan rad, dugi niz edukacije, dugi niz provedbe za fakultetskim knjigama što nije jednostavno. Oni su stručnjaci svi priznati u svijetu i kao takvi valja uvažavati njihove argumente, a u svemu ostalom može se naravno Želite odgovoriti? **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ja bih sada samo kratko rekao, ako vi možete to znanstveno opravdati vjerujući u njihovu stručnost, njihovu školu u njihovo sve što imaju za sobom, kako možete pojasniti vi da poljoprivrednik ne može gnojiti vinograd i onaj koji je gnojio, a kilometar oko njega nikoga nije bilo, a bio je u izolaciji platio 8,000 kuna kazne? Kako možete vi pojasniti da saborski zastupnik gospodin Hrebak dođe ovdje iz samoizolacije i glasa među saborske zastupnike jel je dio većine dok naše mlade se prozivaju da se odmaknu jedni od drugih, da se drže mjera koje je raspisao stožer? Kako vi možete objasniti da se grli sa pjevačicama i to slika ministar Beroš, jel ovo je buka isto u dijelu zdravstva, da se grli ministar Beroš, a u isto vrijeme pozivate mlade u diskovima, noćni klubovima da budu dva metra jedno od drugih? Pa to je sramotno,

industrijska buka, ali sve se vrti oko buke koju proizvode ugostiteljski objekti, ugostiteljski lokali i mislim da se ne donese novi Zakon o ugostiteljsko-turističkoj kako se zove taj zakon o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti mislim da od toga nema ništa. I šteta što ovdje nije nazočan netko iz ministarstva ugostiteljstva jer mi prvenstveno moramo Zakon o zaštiti od buke kakav bio da bio mi ga moramo prvo zaštititi od drugih zakona donešenih u ovome Saboru. Ja ću iskoristiti priliku nastavit ono zašto ne imadoh vremena. Dva zakona donesena u ovome Saboru Zakon o zaštiti od buke i Zakon o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti potpuno suprotni jedno drugom i problem dalje, Ustavni sud nije nadležan rješavati taj problem. Idemo konzultirati pravnike je li Vrhovni sud? Nije ni Vrhovni sud. Je li Županijski sud? Nije ni županijski, ni općinski. Jel trgovački? Doduše taj trgovački nije baš nadležan ni za trgovačko pravo oni više trguju, ali će oni će doć na red kad dođe vrijeme za to. Dakle, dakle, dakle, samo još ovu rečenicu pa idemo. Ovim putem iniciram raspravu o dopuni Ustava i Ustavnog zakona donošenjem precizne odredbe o postupku u slučaju kao što je u slučaju ovaj gdje su dva zakona suprotni jedan drugome. Kolega … pa to je sramota, dva zakona donešena, može se dogoditi da budu suprotni jedan drugome, ali nemamo instrument za to popraviti. Hvala lijepa. Ima li replika? Nemate replike. Sada prelazimo na završne riječi, najprije Klub zastupnika Domovinskog pokreta gospodin Davor Dretar. Izvolite. Poštovani gospodine dopredsjedniče, gospodine državni tajniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržat će ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od buke, načelno smatramo da se radi o o prilagodbama zakonodavstva EU te eventualno nekim sitnim odredbama koje neće u potpunosti ili gotovo nimalo utjecati na samu kvalitetu zakona. No eto, htio bih samo malo na tren možda malo govoriti i šire od zakona od buke jer u svrhu u svrhu očuvanja okoliša naravno imamo niz zakona koji govore o svim mogućim postrojenjima, instalacijama zgradama ili tvrtkama koje mogu potencijalno onečistiti i zrak, tlo, vodu ili more te naravno ti zakoni govore o njihovim dozvolama za početke obavljanja djelatnosti odnosno reguliraju nastavak njihove djelatnosti u svrhu smanjivanja onečišćenja okoline. Pa evo, osim samog zaštite od buke izuzetno je bitno napomenuti da se nalazimo u zemlji u kojoj imamo ozbiljne probleme sa našim okolišem, a uzrokovani su između ostaloga i nasilnim djelovanjem kapitala, najčešće moramo svi dobro pogledati u sebe naročito oni koji su na vlasti, pa to mogu promijeniti uz zaštitu stranaka koje su dosad bile na vlasti. Cijela nam je Hrvatska puna divljih deponija smeća da ne govorimo o onom prekrasnom varaždinskom slučaju koji je još uvijek pod sudom i svi sa zanimanjem čekamo što će se tamo dogoditi. Znamo i svi za lažne ili uopće ne postojeće koncesije za vađenje pijeska, šljunka ili kamena koji onda kao građevinski materijal bivaju ugrađeni u hrvatske državne projekte i plaćeni novcima poreznih obveznika. U moje lijepom Zagorju bez prestanka se kradu i sijeku šume koje su u državnom vlasništvu i nikome ništa osim onima koji su dobro obaviješteni i znaju gdje to drvo završava. I dakle, sve te istrage već godinama tapkaju u mjestu, a da ne govorimo o učestalim slučajevima izlijevanja otpadnih voda u hrvatske vodotoke iz velikih ili malih kompleksa naravno pod zaštitom velikih moćnika. Što se tiče samih izmjena zakona tu su uglavnom kažem prilagodbe vezane uz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Spominju se rješenja o okolišnoj dozvoli, uvodi se izraz depozitorij podataka što bi i jest bio središnji informacijski sustav. na eto čisto da na terenu malo opušteno razgovaramo potpuno je nejasno i nikome obrazloženo iz kojih bi razloga naši briselski administratori morali znati koliko buke proizvodi Zračna luka Split ili koliko se glasno sviralo na Festivalu Zlatne žice Slavonije. Siguran sam da ni njih to baš ne zanima kao što ni nas ne zanima intenzitet buke na poljima tulipana u Nizozemskoj ili bilo što. Dakle, spomenuo bih još jedan slučaj o kojem su mediji izvještavali prije godinu i pol dana, radi se o zaleđu Omiša i jednom malom vjetroparku ne toliko popularnom koliki je ovaj današnji, ali tamo je inspekcija tijekom nadzora utvrdila čak 16 puta jaču buku od razine prije puštanja vjetroelektrane i taj vjetropark nećete vjerovati uredno radi, a još uvijek nema uporabnu dozvolu. Spomenuo bih naravno i ovdje nekoliko puta naglašene akcijske planove, strateške karte buke koji čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova, a znamo i sami da su i prostornih planova još jedna od vrlo, vrlo, vrlo, vrlo lijepih vještina kojima raspolažu određenih zastupnici, neki od njih nisu više ovdje sa nama, neki nisu više ni ministri, a kamoli ministri uprave. Vidjeli smo slučajeve kada su se vrlo kreativno prekrajali i donosili novi poslovni planovi, a onda je neku jalovu zemljicu, livadicu otkupila offshore kompanija iz karipske državice i eto nećete vjerovati opet ništa. Ovim promjenama zakona nadležno ministarstvo predaje svoje ovlasti sanitarnom inspektoratu Državnog inspektorata, pa eto želimo gospodinu Andriji Mikulići, glavnom državnom inspektoru da možda za razliku od svojih prethodnika stvarna na ovome polju nešto i napravi, a ne samo da gazi slabašne i nemoćne, a s druge strane miluje podobne i ugledne. Vidjeli smo i sami kad se baki koja prodaje sir u Ličku magistralu naplati kazna, a nekim velikim prekršiteljima ništa. No, eto to bi uglavnom bilo otprilike sve, podsjetio bih samo još sve nas da Zakon o zaštiti okoliša kao i niz ovih zakonskih regulativa podrazumijeva između ostalog i naše odgovorno ponašanje, 22. srpnja ove godine po prvi puta u životu kročio u Hrvatski sabor i moram reći neugodno iznenađen silnom količinom papira koju koristimo ovdje koja se bez prestanka tiska na 100-tinama printera u ovoj zgradi, imamo drage dame i gospodo izuzetno lagane i jednostavne mobilne uređaje, pozdravljam i trud Hrvatskog sabora da se papirologija odnosno odnosno broj papira koji potrošimo smanji, ali apeliram d se to još jednom ozbiljno, ozbiljno shvati i da pokušamo mi koji vodimo ovu Hrvatsku barem dati i svoj pozitivan primjer. Hvala lijepa. Puno vam hvala na točnosti i sada na kraju još će ispred MOST-a nezavisnih lista govoriti o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke gospodin Miro Bulj. ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista počet ću sa ovim, sa ovom rečenicom. Govorite o buci, o zakonu o buci, raspravljamo međutim posljednjih 20 godina je tišina tamo gdje bi trebala biti buka, a gdje bi trebala biti tišina tamo je buka. Pa primjer ću reći, kad raspravljamo o ovome zakonu još jednom ponavljamo mi kao hrvatski parlamentarci, kao saborski zastupnici iznad kojih je samo Bog nikakve direktive, nikakve, a već ako implementiramo Direktive EU, ako smo već tamo poslušnici, već ako glasamo mi saborski zastupnici i ako raspravljamo o direktivama i uredbama, premda mi glasali, ne glasali to bi naši napravili, oni bi se toga riješili, onda barem to primjenjujmo. Mi to ne primjenjujemo. Mi ne primjenjujemo. Buka je ogroman problem, ogroman problem. O buci se vrlo malo priča u RH znači ako je 20% EU slično i u Hrvatskoj po pitanju buke ljudi koji imaju zdravstvene probleme koji imaju određene štete po zdravlje. To je problem. Isto kao što je prašina koja nastaje, isto kao, zašto, zato ponavljam jer mi ne vodimo brigu o okolišu nama je okoliš isključivo samo eksploatacijsko polje ne za održivi razvoj i pametno gospodarenje da opstanu ljudi na područjima gdje se eksploatira, ponavljam ja dolazim iz područja rođen sam kraj rudokopa i znam šta je rudokop i šta je eksploatacija i što ljudi tu trpe i što se pretvara iz tih rudokopa gdje se stvara ogromna buka. Mi danas imamo zabranjeno ponavljam miniranje, miniranje eksplozivom eksploatacijskih polja, to se radi u noćnim satima tajno minira se, ali tu su strukture povezane recimo u Dalmatinskoj zagori sa rodbinom od načelnice Lovreća bivše, sa dožupanima, županima, kumovi su predsjednicima stranaka, poglavito doli to je područje HDZ di prevladava, je li? I to tako funkcionira. Mi ovdje pričamo o buci, a svjesni smo da se to neće provesti. se ne razumije./... dvije trećine Hrvatske, zato nema na ognjištima buke, nema dječje buke u školama. Samo u mojoj Cetinskoj krajini 2 razreda manje ove godine. Puno manje buke gdje bi je trebalo biti. Ovu sam raspravu počeo s time, tamo gdje triba se čuti glas, buka, plač, u rodilištima, ne čuje se, ali se čuje na autobusnim kolodvorima, di roditelji ispraćaju svoju dicu, tu se čuje plač. Zbog čega? Zbog toga što sam maloprije govorio. Nemamo svi iste kriterije, evo stožer u u kojemu ste vi bili, uvažena zastupnice, stožer nema iste kriterije. Oni se iz Stožera mogu grliti po plaži, mogu se slikavati po Facebooku, Instagramu, svim tim mrežama, a mladi, nemojte, vi ste .../Govornik se ne razumije./... pazite vi od 30 do 35 godina i to je problem. To je ključni problem. Problem je što šaljete dvojake poruke. Mi možemo, vi ne možete. Saborski zastupnik u samoizolaciji može doći glasati, a ovi ne može. I zato nema buke gdje bi je trebalo biti, u vrtićima, školama, rodilištima, tu nema buke u mojoj Dalmatinskoj zagori. Otkad te strukture koje eksploatiraju i buše i buku puštaju, te strukture od kad vladaju u županijama, samo od Krke do Neretve, u Dalmatinskoj zagori je 100 tisuća ljudi manje. Od te buke i nema više bude u rodilištima, ne. Vrlo malo, ni u školama, sve manje prvašića, poglavito u Slavoniji, mojoj Zagori, Gorskom kotaru, Lici, nema buke gdje bi je trebalo biti. Tišina. Napravili ste tišinu gdje je trebala biti buka, a gdje je trebala biti tišina, vi radite buku isključivo u interesu kapitala pojedinaca, a nikako opstanka ljudi i čovika na ovom području. Hvala lijepo. I došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti **Jandroković,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

Hvala i vama. Sada je na redu gospodin Silvano Hrelja koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a.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

vam. Izvolite odgovor.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče.